(HDZ)** Prelazimo na - Izvješće o radu pravobranitelja za djecu za 2007. godinu Pravobraniteljica za djecu dostavila je izvješće temeljem članka 18. stavka 1. Zakona o pravobranitelju za djecu i članka 19. Poslovnika pravobranitelja za djecu. Vlada je dostavila mišljenje. Materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za obitelj, mladež i šport, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena pravobraniteljica za djecu, Mila Jelavić. Pred vama je peto Izvješće o radu Ureda pravobraniteljice za djecu koje se podnosi Hrvatskom saboru. Ovo svoje izlaganje ja sam podijelila u dva dijela, jedan se odnosi na Izvješće o radu ureda, a drugi se odnosi na, znači o našim aktivnostima, o svemu onome što smo u protekloj godini radili, a drugi se odnosi na našu ocjenu o stanju prava djeteta prema onome kako smo mi praćenjem pojedinačnih povreda zaključcima i prijava i svojim radom na takvim primjedbama, primjedbama, prijedlozima stekli kao i općenito o pojavnosti u društvu. 2007. godina je velika i značajna godina zapravo, odnosno godina značajnih promjena u radu i funkcioniranju Ureda pravobraniteljice za djecu, jer je ured pored rada u Zagrebu počeo raditi i na regionalnoj razini i to u Splitu, Osijeku i Rijeci. U Splitu je ured otvoren i započeo radom početkom ožujka prošle godine, u Osijeku krajem lipnja, a u Rijeci početkom listopada. odnosno uredi izvan Zagreba regionalni radili 10 odnosno 6 odnosno 3 mjeseca. U 2007. godini radili smo na 1737 novih predmeta od čega su 847 pojedinačne prijave, 890 opće inicijative ureda, 347 prenijeto je iz prethodnog izvještajnog razdoblja. Ukupno gledano povećanje broja predmeta i naših postupanja u 2007. povećano je u odnosu na 2006. godinu za nešto više od 63%. Mi smo uvjereni i vjerujemo da je naš regionalizam, odnosno izlazak na teren izvan Zagreba i otvaranje ureda multidisciplinarnost u pristupu i vidljivost rada ureda općenito doprinijela ovakvom povećanju broja predmeta. ono što se nama ključnim čini jest da smo mi ured učinili dostupnim djeci, roditeljima, institucijama na ovim područjima i svima onima kojima usluge ureda trebaju. Svakako je vidljivost i rad u sredini u kojoj ured je djelovao, doprinijela tome da bolje i jasnije sagledamo stanje dječjih prava, povrede, ali i život djece općenito u u odnosnom području. Gotovo da i nema područja dječjeg života kojim se nismo bavili, gdje temeljem zaprimljenih prijava nismo postupali, reagirali, tražili bolju zaštitu. Riječ, dvije o strukturi povreda. Onako kako smo ih mi zaprimili u uredu. I dalje kao i u prethodnoj godini dominiraju dvije vrste povreda dječjih prava, i to povrede prava na život uz roditelje i roditeljska skrb, i nasilje, sve vrste nasilja nad djecom. 236 prijava ili 32,5% odnosilo se na povrede prava na život uz roditelje i roditeljsku skrb, i jednako toliko u odnosu na nasilje nad djecom. Nasilje je nažalost nadalje prisutno nad djecom, među djecom, zanemarivanje, zlostavljanje i svi oni ružni i teški oblici kojim se oštećuju djeca, ugrožavaju njihovi životi, prava i interesi. Dalje slijede povrede obrazovnih prava djece, zatim redom pravosudno-zaštitnih povreda, socijalnih, zdravstvenih, ekonomskih, prava djece kao društvene zajednice itd. Moram ukazati ovdje i na javljanje jednog broja roditelja koji se nasilno ponašaju prikazujući sebe kao žrtve, nastojeći pridobiti instituciju na svoju stranu, oduzimaju vrijeme i jako su glasni, bore se za sebe i svoje interese, ali nemaju uvida u stvarno stanje niti interes djeteta i ljute se zato što odluke koje nadležna tijela donose ne idu njima u prilog. Mi često imamo dvojbe u postupanju u ovakvim situacijama, da li uzimati u obzir i ova postupanja jer nam ona idu na uštrb stvarnih povreda dječjih prava, gdje onda smanjujemo prostor sami sebi, odnosno mislim da puno učinkovitiji možemo biti direktno u radu s djecom. Kao i prethodne godine, Ured je tijekom ove godine jednako posvećen i pojedinačnim povredama prava djeteta, ali i općim inicijativama. Te naše opće inicijative ogledaju se i kroz preporuke i niz preporuka koje smo napisali i poslali nadležnim tijelima, institucijama ili onima na koje bi se one trebale odnositi. Ja ću spomenuti ovdje neke od njih. Važno ih je spomenuti jer se preporuke uvijek odnose na veliki broj djece i na njihovu zaštitu, zbog toga smatramo da o njima, da je važno i slati ih, ali upozoravati na njih, kako bismo datim datim preporukama ukazivali na važnost pojedinim institucijama ili pojedincima na važnost pridržavanja takvih preporuka. Jedna od njih svakako je ona u uspostavi baze podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece, zatim preporuka za osnivanje poliklinike za zaštitu djece u dalmatinskoj regiji, preporuka o uvođenju kolegija o nasilju nad djecom i među djecom na fakultete, o sigurnosti djece u školskim autobusima i osobnim automobilima, o specijalizaciji odvjetnika koji zastupaju djecu, o oglasima pornografskog sadržaja, o oglašavanju u školama, o zaštiti djece od uporabe alkohola. Ovdje moram napomenuti da su nam u nekoliko navrata djeca sama pisala da je prodaja piva neograničena i nema nikakve zapreke za to. Ona je klasificirana kao hrana, ali da se puno djece od piva napije. Posljedice pročitamo u novinama. Svjedoci smo da dostupnost alkohola i mogućnost kupovine, nedostatak kontrole jako šteti djeci. Zatim ću spomenuti i preporuku o školskim udžbenicima, o uvođenju besplatnog srednjoškolskog obrazovanja, o zaštiti djece u željezničkog prometu, o preporuci u cilju smanjenja smrtnosti novorođenčadi itd., itd., cijeli niz preporuka koje su i sistematizirane, obrazložene u našem izvješću. Pored ovog, u protekloj godini smo bili jako aktivni u obilasku brojnih ustanova i mjesta gdje borave djeca. Spomenut ću tako da smo obišli, ali i njihovi roditelji, spomenut ću tako 12 zatvora. Bili smo protekle godine u 12 zatvora i kaznionica, 8 ustanova socijalne skrbi, 5 ustanova za smještaj žena i djece žrtava obiteljskog nasilja, 3 bolnice, niz škola itd. Međutim, i pored naših odlazaka u institucije i na mjesta gdje borave djeca, moram istaknuti da bilo u većim ili manjim skupinama nas je u našim uredima, kako u Zagrebu tako i u Splitu, Osijeku i Rijeci, posjetilo dosta djece u manjim ili većim skupinama, ovisno o prigodi što smo organizirali, zašto smo ih zvali ili su oni sami izrazili želju da dođu k k nama, ili s problemom ili s prijedlogom za neku aktivnost ili akciju. Praćenjem ostvarivanja prava djece kroz petogodišnje razdoblje možemo zaključiti kako su na području zaštite i promicanja prava djece postignuti neki pozitivni pomaci, osobito u osviještenosti i potrebama i pravima djece. No, i nadalje nas zabrinjava broj djece koja su uskraćena u svojim pravima zbog nefunkcioniranja ili nedovoljnog funkcioniranja sustava njihove zaštite. I u 2007. dječja prava najviše su bila ugrožena u području zaštite od nasilja i zanemarivanja, te obiteljskih odnosa. Ovdje moram spomenuti i socijalnu skrb kao važnu kariku u zaštiti djece i dječjih prava, izraziti zabrinutost da sustav socijalne skrbi ima brojne slabosti koje uzrokuju njegovu neefikasnost. Centrima za socijalnu skrb date su u nadležnost brojne ovlasti i obaveze. Oni su jedino mjesto na koje se stranke upućuju u slučajevima konfliktnih obiteljskih odnosa, problema u odgoju djece, obiteljskog nasilja te drugih izuzetno složenih situacija. Nažalost često se stječe dojam da su stručnjaci u centrima pod pritiskom brojnih obveza i očekivanja koja zbog raznih objektivnih okolnosti ne mogu ispuniti nedovoljno angažirani i nezainteresirani za kvalitetno rješavanje problema. Moramo ukazati i na nedovoljan broj stručnih radnika, nedovoljan broj edukacija i stručne podrške nadležnog ministarstva. I oni u određenom broju slučajeva dovode do površnih i pogrešnih procjena i postupaka. Posljedice nažalost se odnose i na djecu. Područje zaštite djece koja imaju poremećaj u ponašanju potrebno je posvetiti posebnu pažnju. Domovi za djecu s poremećajem u ponašanju opterećeni su višegodišnjim neulaganjem u prostorne kapacitete, ali i stručne kadrove. Osobiti problem su sve složenije teškoće na ovom području na koje utječe i stanje u društvu, što zahtjeva hitne mjere prevencije. Ova situacija traje već neko vrijeme bez izgleda za rješavanje. Mi smatramo da je potrebna kvalitetna i temeljita reforma sustava. Očekujemo od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi da se uključi u rješavanje ovog problema i da zaštiti sustav i samim tim osigura bolju zaštitu prava djece. Nužno je osigurati odgovarajući broj stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi, kontinuirano ih educirati i uvesti obveznu superviziju, osigurati stručnu podršku i praćenje vanjskih suradnika, voditelja nadzora i razviti mrežu stručnjaka motiviranih i educiranih za ovaj oblik rada. U odnosu na sustav zdravstva također smatramo da nedovoljno ulaganje u zdravstvo i teškoće tog sustava ne smiju ugroziti ostvarivanje zdravstvenih prava i zaštitu djece u Hrvatskoj. Društvo se mora žurno usmjeriti na prevencijske aktivnosti, na zaštitu mentalnog zdravlja djece kao i na odgoj i obrazovanje djece te stručno usavršavanje odraslih u ovom području. Nedostatan je broj pedijatara, posebice ističem dječjih psihijatara, psihologa u sustavu zdravstva. I to poziva na žurnu reakciju ako želimo da nam sva djeca budu obuhvaćena zdravstvenim uslugama primjereno njihovih potrebama. Svjedoci smo i mnogih slabosti obitelji, teškoća u realizaciji roditeljske uloge, konfliktnih obiteljskih odnosa te često ugrožavanja djeteta u obitelji. Obiteljski centri još uvijek nisu postali mjesto na kojem djeca i drugi članovi obitelji koji su ugroženi životnim nedaćama i situacijama mogu dobiti odgovarajuću potporu, podršku, savjet, konkretnu pomoć. Nužno je osnovati obiteljske centre u županijama u kojima ih još nema kako bi što prije preuzeli zadaće definirane propisima, a to su svakako prevencija, podrška obiteljima, savjetovanje i kontinuirana skrb o svim članovima obitelji. Osobito smatramo neprihvatljivim sporost i neučinkovitost pravosuđa, nesenzibiliziranost u ovom području, posebice u postupcima u kojima se rješava o pravima djece na koje već niz godina i upozoravamo. Nadamo se da će reformom pravosuđa problemi zaštite prava djece biti prepoznati te da će se njihovom rješavanju dati odgovarajući značaj. U sustavu odgoja i obrazovanja kao što smo i u prethodnim izvješćima isticali brine nas ne mali broj odgajatelja, učitelja, nastavnika koji ne ispunjavaju svoju primarnu ulogu. Ponekad djeluju i nekompetentno ili nezainteresirano. Prisutna je i nemoć u zaštiti djece zbog nedostatka uvida u sve aspekte rada sustava i učinkovitog upravnog nadzora nad radom i vrtića i škola i samih ravnatelja i upravnih tijela, što znatno opterećuje i usporava objektivno sagledavanje uzorka problema i njihovo rješavanje. Svjedoci smo da nažalost tek kad problemi eskaliraju i putem medija isplivaju, postanu vidljivi sustav reagira i aktivno se uključuje. Na taj način standardi zaštite djece su nekonzistentni, podložni subjektivnim procjenama što u svakom slučaju je nedopustivo. Naglašavamo potrebu većeg povezivanja ili boljeg povezivanja stručnjaka iz škola, centara za socijalnu skrb, primarne zdravstvene zaštite, školske medicine, policije na prevenciji i praćenju djece kroz bolju koordinaciju aktivnosti i utvrđen lanac odgovornosti svih njih te uključivanje ili uvođenje instituta supervizije ili pomoći svima onima koji rade s djecom. U odnosu na kulturu i sport, kulturni i sportski sadržaji moram istaknuti, uvjeti za tjelesnu aktivnost svakog djeteta nisu jednako dostupni svoj djeci, tako da se postavlja pitanje ostvaruje li se ovo ustavno načelo o jednakim mogućnostima prema svoj djeci, bez obzira gdje oni žive, u kojoj sredini, gradu, na selu ili bilo gdje drugdje. Osim dostupnosti odnosno nedostupnosti ovih sadržaja ne možemo isključiti niti imovinski status odnosno mogućnosti roditelja da ih na ovaj ili onaj način uključe u ove aktivnosti. Moram spomenuti i djecu s teškoćama u razvoju i zapitati se jesu li njima osigurani uvjeti za kulturne sadržaje ali i tjelesne aktivnosti jer i djeca sa ovim poteškoćama imaju jednaka prava kao i sva druga. Ono što bismo željeli istaknuti je kako je uloga pravobraniteljice za djecu kao zaštitnice i promicateljice dječjih prava u društvu prepoznata. No istovremeno zabrinjava nas što u javnosti se nerijetko krivo percipiranje nenadležnosti i mogućnosti djelovanja kako od strane pojedinaca tako i društvenih subjekata. Česte su situacije da se institucija pravobranitelja za djecu koristi kao paravan za ostvarenje vlastitog interesa odrasle osobe, da se pojačaju neki vlastiti zahtjevi i osobna pozicija odraslih pri čemu se interes djeteta zanemaruje. Uključivanje pravobraniteljice u konkretnim pojedinačnim slučajevima omogućuje samo uvid u način ostvarivanja dječje zaštite ali ne utječe na samostalnost u rješavanju nadležnih tijela budući je temeljni posao ureda da prati sva područja života i prava djece, sagledava cjelinu, procjenjuje može li se bolje postupati u zaštiti djece, ukazuje na nepravilnosti i potiče nadležne na aktivnost kao što može i predlagati aktivnosti proizišle iz cjelovitog pogleda i pregleda stanja za poboljšanje zaštite djece. Ohrabruje nas činjenica da je Vlada Republike Hrvatske u dokumentu Strateški okvir za razvoj od 2006. do 2013. prepoznala i istakla da je odnos društva prema djeci slika samog društva. S obzirom na takvu orijentiranost mi se nadamo da će se ostvariti zacrtano a to je da se ojača uloga dječjeg pravobranitelja i povećaju ulaganja i izdvajanja za dio socijalnog sustava koji se bavi djelom i obiteljima. I zaključit ću s napomenom o iznimno važnoj povezanosti i suradnji svih institucija koje su uključene u zaštitu djece iz pozicije pravobraniteljice za djecu kao mjesta objedinjavanja informacija i sagledavanja problema sa svih aspekata uočava se nedovoljna povezanost resora i nedovoljna iskorištenost stručnih znanja i multidisciplinarnog pristupa u rješavanju problema zaštite djece. Kao društvo koje se broj brojne dokumente jasno opredijelilo da mu je zaštita prava djece jedan od ključnih interesa ne smijemo dozvoliti da zaštita dječjih prava zbog neprovođenja donijetih dokumenata ili teškoća u praksi bude marginalizirana ili zapostavljena. Hvala vam lijepa. Na vaša pitanja rado ću odgovoriti.

Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospođe i gospodo iz Državnog pravobraniteljstva za djecu. Ovo je čini mi se peto ili šesto izvješće državne pravobraniteljice za djecu u ovom Saboru i moram reći da nažalost većina problema na koje je danas ovdje pravobraniteljica upozoravala su problemi koji su se nalazili u izvješću i proteklih godina, dakle gotovo bi se moglo reći da je 95% ovih problema potpuno identično u svim izvješćima a to ustvari samo pokazuje da je pitanje svrhovitosti ovakvih izvješća po kojima ustvari oni koji bi trebali postupati a to su izvršna vlast dakle ministarstva i određena tijela u Vladi ustvari ne postupaju i ništa se ne događa u poboljšanju dječjih prava, dakle na koje sve ove godine pravobraniteljica upozorava. I dalje su najveći problemi čini mi se sustav socijalne skrbi, dobar dio i zdravstvenog sustava i sve ove godine nismo uspjeli naći rješenja za mnoge probleme, dakle od efikasne naplate alimentacije, od protupravnog odvođenja djeteta, od problema udomiteljstva, dakle nadzora, od presporog posvajanja, prava djece sa višestrukim oštećenjima i bezbroj drugih prava djece. Rekla sam da ovo izvješće pokazuje ustvari na dosta teško stanje u sustavu socijalne skrbi za koje bih mogla reći da je jedan od najvećih njegovih problema to što nije dostupan građanima. Građani često puta nisu informirani o svojim pravima, najčešće vrlo teško dolaze do svojih prava jer se spotiču o određene administrativne prepreke koje im sustav postavlja. S druge strane, istraživanja Svjetske banke na primjer su pokazala da jedan dio djelatnika u sustavu socijalne skrbi i nije dovoljno informiran o zakonima koje provodi pa samim time ne mogu niti dati dobru informaciju građanima. Nedostaje stručnjaka u centrima za socijalnu skrb, jedan dio ih nije niti dovoljno educiran a jedan dio nije niti motiviran za rad sa građanima, raditi u centru sa ljudima koji dolaze s obiteljskim problemima, socijalnim problemima i nije lak posao. Prema tome, uz edukaciju treba imati sasvim sigurno i puno bolje da bi se taj posao korektno odradio. dakle imamo problema sa skrbništvom nad djecom, i dalje se veliki broj roditelja ponaša štetno za svoju djecu pa podaci u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba pokazuju da je u njihovom tretmanu sve veći broj djece zbog nekvalitetnog razvoda braka. Dakle, zbog toga što nismo uspjeli roditelje koji se razvode educirati da je razvod njihova stvar a da moraju i dalje nakon razvoda biti dobri roditelji svome djetetu. Dakle, u tom dijelu nismo uspjeli baš zaštititi djecu. Ja bih rekla da bi se možda moglo posegnuti kod nekih slučajeva i za jednom možda drastičnom metodom a to je da se dakle dijete možda i oduzme onom roditelju koji manipulira sa svojim djetetom zbog toga što se pokazalo da manipulacije jednog od roditelja jako štetno utječu na razvoj djeteta. Prema tome, mislim da ako je nama u interesu zaštititi dijete onda moramo i voditi računa o tom djetetu, pa kažem i do toga da se onom roditelju koji manipulira svojim djetetom, koji preko njega rješava imovinske probleme ili bilo koje druge probleme sa svojim partnerom naprosto dijete na neki način oduzme i možda da onom drugom roditelju. Treba isto tako znati da je svaka naša odluka koja se odnosi na dijete nešto što može izazvati trajne traume kod djeteta i zbog toga naravno u svim tim odlukama treba biti vrlo vrlo pažljiv jer dakle mi odrasli smo ti koji možemo ili dijete zaštiti i osigurati mu jedno pozitivno okruženje ili možemo doista utjecati na njega da živi sa određenim traumama. Na žalost nismo još uvijek uspjeli riješiti niti efikasno problem neplaćanja alimentacije zbog toga što smo po Zakonu obiteljskom koji je promijenjen prije možda nešto više od pola godine ili godinu, dobili ustvari produženje roka. Do sada je po zakonu mogao centar isplaćivati, ukoliko se alimentacija ne uplaćuje 3 mjeseca, sada je produženo na 6 mjeseci i dakle još uvijek nema dobrih mehanizama kažnjavanja onih koji ne plaćaju alimentaciju. unije su ti mehanizmi jako dobro razrađeni i naprosto nije moguće da tu alimentaciju ne platite ili ako ništa drugo da je onda i ne odradite, na neki način dakle države će platiti djetetu, ali ćete vi odraditi i na taj način vratiti ono što je država dala umjesto vas. Ovih 6 mjeseci je jednom broju roditelja koji teško žive doista predug period i teško im je 6 mjeseci živjeti bez alimentacije. Oni u tih 6 mjeseci često puta ulaze i u kojekakve dugove, dakle na kartice, čekove ili ne znam na što, a onda je vrlo upitno dakle da li će te novce moći dobiti, dakle naplatiti od neodgovornog roditelja. Prema tome, tu još uvijek nismo našli dobre mehanizme da natjeramo neodgovorne roditelje da plaćaju za svoju djecu i tako o njima skrbe. Htjela bih nešto reći o udomiteljstvu. Mi smo ovdje imali zakon u kojem je bilo vidljivo da nam broj udomitelja pada za djecu koja su smještena u instituciji, puno je bolje ako su smještena u nekoj udomiteljskoj obitelji, za njih je to ipak puno prirodnije i bolje okruženje nego što je institucija. Međutim, problem je dakle vrlo malog i sve manjeg broja udomitelja, ali s druge strane i vrlo slabog i neadekvatnog nadzora nad udomiteljima kako bismo imali kontrolu kako djeca u udomiteljskim obiteljima žive. Bilo je različitih slučajeva da djeca dakle služe i kao radna snaga, da baš i nemaju dobre uvjete za život. Prema tome, nadzor bi trebao biti puno jači i puno bolji kako bismo zaštitili djecu koja odlaze u udomiteljske obitelji. Nešto oko nasilja u školama koje na žalost u zadnje vrijeme poprimilo razmjere dosta teških ozljeda koje djeca jedna drugom nanesu čak do dakle i ubojstava. Dakle nasilje među djecom je reklo bi se sve težih oblika. To nam se događa zbog toga što permanentno od '96. godine kada smo iz školstva i obrazovnog sustava maknuli psihologe i stručnjake mentalnog zdravlja. nemamo ljude, stručnjake koji će raditi sa djecom u najranijoj fazi, koji će prepoznati probleme koje djeca imaju i koji će onda na vrijeme tu djecu ili to pokušati oni s njima proraditi, ako ne poslati ih u određenu za to specijaliziranu ustanovu. Jednako tako treba reći da takvih ustanova baš i nema u Hrvatskoj. Pravobraniteljica je ovdje upozorila da je npr. Dalmacija područje gdje bi trebalo formirati još jednu polikliniku za zaštitu djece, dakle jednu polikliniku koja ima multidisciplinarne timove koji mogu raditi sa ovakvom djecom i koja im mogu pomoći. Prema tome, evo to je još jedan apel da se učini napor da se na području Dalmacije tako nešto formira. Dakle, nedostatak stručnjaka mentalnog zdravlja je definitivno naš ključni problem i ukoliko pod hitno ne počnemo zapošljavati stručnjake mentalnog zdravlja u školama, sve više ćemo imati nasilja među djecom, a najnovije nasilje među djecom je i ovo slikanje djece mobitelom i distribuiranje tih slika koje većini djece kada te fotografije ili neke scene odu dakle u širu javnost, ustvari toj djeci bude u njihovim sredinama gotovo uništen život. Prema tome, to je jedan novi oblik nasilja među djecom koje je krenulo u zadnje vrijeme. Što se tiče zdravstvene zaštite djece, ovdje bih htjela nešto progovoriti o problemu sustava zdravstva i nečemu što je jednako tako pravobraniteljica problematizirala i upozoravala Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Na žalost nisu na vrijeme reagirali. Reagirali su tek sada kada se počelo u novinama pisati. Naime, punih 7 dana u jednom našem dnevnom listu pisalo se o tretmanu djece u jednoj instituciji koja se zove "Lopača", gdje su djeca liječena na potpuno jedan neprimjeren način, gdje nema dovoljno stručnjaka, dakle nema dovoljno liječnika da tako veliki broj pacijenata. Ali ovdje bi trebalo ustvari upozoriti na to da smo mi zadnjih 10-tak godina ustvari ukinuli gotovo sve odjele dječje psihijatrije i nama je ostala samo jedna jedina psihijatrijska, dječja psihijatrijska bolnica. To je dakle bolnica u Kukuljevićevoj, koja ustvari djeluje koliko sam shvatila samo u kriznim situacijama. Čekanje u toj bolnici na pomoć dakle liječnika specijalista je negdje od 4 do 6 mjeseci zbog toga što je pritisak dakle na jednu jedinu specijaliziranu ustanovu na razini Hrvatske izuzetno velik. Dakle, riječ je o tome da kada imamo djecu koja imaju probleme u ponašanju, ali uz to imaju i pridruženu određenu, određeni psihički poremećaj. Mi u principu nemamo kud s tom djecom. Dakle, to onda nisu djeca koja spadaju u ove ustanove socijalne skrbi koja brinu o toj djeci. Često puta su djeca dakle koja imaju psihičke poremećaje ili neke oblike možda bolesti pa im treba i svojevrsno dakle medikamentozno liječenje. Na žalost mi s tom djecom nemamo kuda i onda se događa da se ta djeca smještaju na odjele sa odraslim osobama, što nije dobro. Dakle, to je jedan od slučaja i primjer dakle ove "Lopače" gdje su djeca bila smještena sa odraslim osobama, gdje su djeca bila dakle u potpuno neprimjerenim uvjetima. Da ne govorim da mi npr. imamo problem i dječjih psihijatara. Nama u Hrvatskoj na jednog dječjeg psihijatra dolazi oko 50 tisuća djece. Dakle, to je nešto s čim bi se morao pozabaviti zdravstveni sustav, morali bi se malo više otvarati dakle specijalizacija za dječju psihijatriju, ali jednako tako osigurati i dodatne edukacije ljudima koji su dakle sada već u sustavu zdravstva kako bi se možda specijalizirali za to što zovemo dječja psihijatrija. S druge strane u sustav zdravstva isto '96. godine su izbačeni klinički psiholozi. I njih bi trebalo ponovno vratiti u sustav zdravstva, jer naprosto bez njih nema određenih procesa koji se dakle u sustavu zdravstva mogu obavljati sa osobama kojima je takva pomoć potrebna. Prema tome, povratak kliničkih psihologa u sustav zdravstva je nužan, ukoliko želimo otvoriti što je moguće veći prostor za pomoć djeci kojima je pomoć, stručna pomoć potrebna. I na kraju, dakle još bih samo, da htjela reći kod ove “Lopač“-e, dakle da je evo zahvaljujući novinskim napisima ali ne na žalost djelovanju Ureda pravobraniteljice da je otkriveno ipak inspekcijskim nalazom da je bilo kršenja dječjih prava, da su djeca ipak bila u neadekvatnim uvjetima smještena, da su bila liječena na neadekvatan način jer po 200 dana nisu mogli stupiti u kontakt sa svojom najbližom obitelji. Bili su vezani, bilo je tu štošta. Dakle, evo samo ministarstvo sa inspekcijom je utvrdilo da je bilo određenih nepravilnosti i sada je pitanje samo što je slijedeći korak, a ja još jedan puta mislim da je korak i u tome da osiguramo određeni i dovoljan broj stručnjaka za rad sa takvom djecom. I na kraju, pozicija djece u medijima. Naime, mi smo kao Odbor za obitelj, mladež i šport imali jednu tematsku raspravu o tome kako se izvještava o suicidima djece. Tada smo upozorili da postoje smjernice Svjetske zdravstvene organizacije o tome kako se medijski mora izvještavati o tome. Dakle, bez puno detalja ako se uopće o tome i treba obavijestiti javnost jer je pitanje o čemu javnost informiramo o tuđoj nesreći, o tuđoj tuzi što poručujemo dakle javnosti. Definitivno mislimo da tu baš nema nekog interesa građana. S druge strane, tada smo isto tako upozorili i na odboru da da se sve više krše prava djece, da se kada se piše o djeci i o dječjim problemima često puta otkriva njihov identitet. Mi smo mala zemlja, pa čak i onda kada ne navedete djetetu ime i prezime, ali ako mu snimite kuću, školu ili neko njegovo okruženje svi će u tom malom mjestu znati o kojem se djetetu radi. Prema tome, naš je apel bio ispred odbora jednoglasno da pozovemo sve medije da vode malo više računa o tome kada izvještavaju o djeci da senzacionalizam ne može ići preko leđa djece, da podizanje tiraže ili gledanosti jednako tako ne može ići preko leđa djece. Naprosto, djecu moramo zaštititi. Može se pisati o svim pojavama. I ja mislim da su mediji učinili puno proteklih godina na senzibiliziranju javnosti. O mnogim problemima može se pisati, ali tako da se djetetu ne oda identitet i da ga se ne stigmatizira dodatno njegovim dakle pričama u njegovoj sredini. Evo, u svakom slučaju klub SDP-a će poduprijeti ovo vaše izvješće. Mi ćemo glasati za njega, ali bih voljela kada bi se iz ovog izvješća do drugog, dakle do druge godine puno ovih stvari dakle dakle našlo izvan izvješća kada bi Vlada po nekim ovim vašim preporukama ovdje postupila i pokušala što je moguće više zaštititi djecu. Jer kao što je rekla jedna profesorica koja je gotovo 35 godina radila u školstvu, djeca su naše ogledalo, a i ovo izvješće je u stvari izvješće o nama i našem ponašanju prema djeci. Hvala lijepa. Hvala. Klub HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovana gospođo pravobraniteljice s kolegicama. Osobito mi je zadovoljstvo i ovoga puta reći da će klub Hrvatske narodne stranke doista podržati izvješće pravobraniteljice za djecu ocjenjujući da treba doista razlikovati izvješće o radu ureda i same pravobraniteljice od općih prilika koje možemo ocijeniti lošima. Ali prije svega zbog toga što nam instrumentarij, dakle infrastruktura koja sad već poprima i regionalnu mrežu te stvari čini mnogo vidljivijima nego što je to bilo prije. Prije svega, htio bih reći da otvaranje regionalnih ureda u Splitu, Rijeci i Osijeku može mnogo napraviti na približavanju svih mehanizama koji postoje i ugrađeni su u institut pravobraniteljstva i regijama u kojima zbog čitavog niza socio-ekonomskih prije svega prilika možemo pretpostaviti da se razina kršenja dječjih prava može nalaziti negdje iznad prosjeka. Nadalje, želim reći da smo izrazito zadovoljni vidljivošću rada ureda. Činjenica je da je Ured pravobraniteljice iako mora se othrvati svakodnevno brojnim upitima, zahtjevima, pa nekada i pritiscima medija da se komentira ovaj ili onaj slučaj doista učinio svoj rad otvorenim, dostupnim i da gotovo nema slučaja koji obrađuju mediji, da se neće obratiti i uredu, odnosno samoj pravobraniteljici za stav, mišljenje, tumačenje. To je dobro, jer se tim putem šalje poruka sve širemu krugu i većem broju potencijalnih zainteresiranih za potporu, pomoć same pravobraniteljice. Činjenica da je broj slučajeva koje pravobraniteljica i njen ured obrađuju porastao čak za 63% svakako ne govori o porastu individualnih slučajeva kršenja dječjih prava, nego o povećanju njihove vidljivosti, dostupnosti i povjerenju onih kojima ta vrsta pomoći treba da će im pravobraniteljica i njen ured doista i pripomoći. Moram reći da sam i iz osobnog iskustva vrlo zadovoljan kako pravobraniteljica surađuje i sa jedinicama lokalne samouprave. Naravno, to mora uvijek biti dvosmjerna ulica. Jedinice lokalne samouprave moraju, odnosno njihovi čelni ljudi moraju osvijestiti potrebu suradnje s institucijama kao što je Ured pravobraniteljice. I ja sam imao priliku i prije nego što sam ušao u Hrvatski sabor sretati se sa pravobraniteljicom najmanje jednom, a i dva puta godišnje u svome gradu jer se rado odaziva, jer rado prisustvuje važnim događajima i rado daje svoj sud, rado upoznaje javnost, zainteresiranu javnost s mogućnostima koje daje institut pravobraniteljstva za djecu. Mogu reći da mi koristimo ta iskustva, preporuke, savjete, jer smo u mome gradu sad to navodim kao jedan mogući slučaj pitanje brige o djeci shvatili dosta ozbiljno, pa smo se pomalo naivno prije dvije i pol godine uhvatili posla da dobijemo status grada prijatelja djece misleći da je to manje-više forma. I dobro je da smo to napravili jer se pokazalo da je ta akcija s kojom sam ured pravobraniteljice nema veze, ali izravno utječe i na kvalitetu svih vrsta pomoći pomoći i poboljšanja uvjeta života djece, nju zapravo organizira UNICEF u suradnji sa savezom društava naša djeca, u tom postupku dokazivanja uvjeta za status grada prijatelja djece, morali smo se suočiti sa mnogim pitanjima, od kojih su neka bila i neugodna, a o nekima nismo znali ništa, kako bismo unaprijedili sve sastavnice javnoga sektora koji brinu o djeci ili pružaju bilo kakvu vrstu usluge dječjoj populaciji. Od predškolskog odgoja, pedijatri u lokalnom domu zdravlja, zatim škola, udruga, ustanova, pa do komunikacije jedinice lokalne samouprave upravo s djecom. Mi imamo i svoje Gradsko vijeće djece i to je jedan sjajan medij kroz koji djeca mogu gradonačelnika pitati i od njega tražiti, a on ih mora svake godine izvijestiti što je napravio od onoga što im je lani obećao. Također, mi imamo i jednu ustanovu, ja to sad kažem kao primjer jer bih volio da i druge jedinice lokalne samouprave na taj način shvate svoju razinu odgovornosti, pa da taj model možda pokušaju iskoristit kod sebe, a to je Centar za djecu mladih i obitelj kao jedinstvena ustanova u čitavoj Hrvatskoj kroz koju prođe više od 2,5 tisuće korisnika, ne nužno djece koja imaju bilo kakav problem, nego djece s kojom se aktivno radi kroz radionice, aktivno provođenje provođenje slobodnog vremena, učenje, ali isto tako i potporu, stručnu pomoć itd. Sve je to pravobraniteljica neposredno imala prilike vidjeti, procijeniti i ocijeniti. Ono o čemu bismo i mi iz HNS-a htjeli da se povede više pozornosti bih opetovani apel pravobraniteljice da je jedan od ključnih problema nedostatak stručnoga kadra i to na nekoliko razina. I ovo što je kolegica Opačić govorila, želim ponoviti da nam što više uđe u uši, nedostaje, kronično nedostaje stručnoga kadra profila, pedijatara, dječjih psihijatara, kliničkih psihologa. To je pitanje koje može i mora riješiti država i regionalna samouprava kroz odobravanje većeg broja specijalizacija. Tu mora Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi otvoriti prostor, a regionalna vlast preko županijskih domova zdravlja također. Nadalje, imamo veliki deficit stručnoga kadra u predškolskim ustanovama i školama. Nemam dovoljno psihologa, pedagoga, defektologa, logopeda. Ovih dana smo raspravili, a uskoro ćemo i donijeti novi pedagoški standard za predškolski odgoj koji o tome govori, ali nameće obvezu samo lokalnoj samoupravi. Lokalna samouprava nije u stanju sama riješiti taj veliki problem. Ako sada ne počnemo razmišljati o povećanju upisnih kvota na tim studijima, na animaciji studenata da se okreću tim profilima, za 3, 4, 5 godina biti će još gore stanje, možda čak i katastrofalno. Moram spomenuti, također da je svojedobno ukidanje sustava školske medicine nanijelo ogromne štete. Jednom sam rekao da mi se čini da pokojni Andrija Štampar se vrti ko' propeler u grobu kad vidi kako je naše zdravstvo lako obračunalo sa temeljnim idejama na kojima je sazvana čak i Svjetska zdravstvena organizacija. Sustav školskih dispanzera je potpuno ukinut. Danas dijete koje iziđe iz vrtića odmah ide sa svojim kartonom obiteljskom liječniku koji nije pedijatar i njegova znanja o toj vrsti medicine nisu dostatna da bi mogao pratiti dijete u toj dobi kad je još podložno specifičnim obolijevanjima. Ja se toplo nadam da je ono što je napisano u koalicijskom sporazumu vladajuće većine, a što iskreno govoreći, nisam mogao vjerovati kad sam čitao, a to je povratak školske medicine, da će se toga Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi uhvatiti još ove godine u koštac. I budite sigurni da će i pravobraniteljica za djecu u tome smislu biti sretna i pozdraviti, a i mi svi vjerojatno ćemo poduprijeti sve ono što bude vodilo izgradnji sustava školske medici, koji je, ponavljam, nepravedno i nepametno ukinut. Pravobraniteljica s pravom ističe da i oni kadrovi koje imamo i oni resursi kojima raspolažemo i one udruge, ustanove i stručnjaci koji djeluju nisu dovoljno umreženi, ne razmjenjuju dovoljno informacije i ne surađuju. To je vrlo važno upozorenja jer ukoliko bismo to mijenjali zasigurno bismo postigli veću razinu korisnosti i korištenosti tih kapaciteta, lakšu propulzivnost informacija, razmjenu ideja, to znači i konstantu edukaciju. I zato, pridružujemo se pozivima pravobraniteljice za djecu da država ozbiljno shvati upozorenja koja se ponavljaju 5 godišnjih izvješća. Pomalo se i divim gospođi pravobraniteljici što 5 godina ustrajava njen ured i taj institut na nekim problemima u kojima ne vidi čak ni pomaka. Rijetko tko od nas bi zadržao tu razinu entuzijazma kao što ga gospođa Jelavić ima. U tome smislu, čestitam vam i želim vam još puno uspjeha u radu i to vaše veliko srce i svih vas u uredu pravobraniteljice

Gospodine predsjedniče, gospođo pravobraniteljice, kolegice i kolege. Kolega Beus Richembergh je netočno naveo da je znanje liječnika obiteljske medicine nedostatno za pružanje skrbi zdravstvene dječjoj dječjoj populaciji. Naime postoji u novije vrijeme aktualizirana specijalizacija obiteljske medicine u okviru koje se steknu znanja iz pedijatrijskog područja. Ja sam konkretno obiteljski liječnik 28 godina i skrbim o dječjoj populaciji u svim segmentima od savjetovališta za djecu, liječenja itd. U slučaju potrebe da mi je neka kompliciranija stvar naravno konzultiram pedijatra, ali držim da ne može se generalizirati. Hvala lijepa. Hvala. To je ovako mišljenje na mišljenje, ali naravno vjerojatno nije mislio na vas osobno, ali ima možda i takvih jel' tako. Dobor. O.k. sve. Hvala lijepo. Na redu je klub HDZ-a i gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. Suzana (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena gospođo pravobraniteljice za djecu sa suradnicama, kolegice i kolege. Izvješće o radu pravobranitelja za djecu za 2007. godinu klub Hrvatske demokratske zajednice u cijelosti je razmotrio ovo peto po redu godišnje izvješće od ustrojavanja ureda 2003. godine, klub Hrvatske demokratske zajednice ocjenjuje kao kvalitetan i sveobuhvatan dokument koji u 13 poglavlja i na 263 stranice iscrpno prikazuje stanje poštivanja odnosno ugroženosti dječjeg prava u svim segmentima društva. Znamo li da je temeljni posao Ureda pravobranitelja za djecu da prati sva područja života i prava djece sagledava cjelinu, procjenjuje može li se bolje postupati o zaštiti djece, ukazuje na nepravilnosti i potiče nadležne na aktivnosti te predlaže aktivnosti na temelju cjelovitog uvida onda je iz ovog izvješća razvidno da Ured pravobranitelja za djecu, odnosno pravobraniteljice to dobro čini. Jer ured je uključen u sve segmente život djece od socijalne skrbi, obrazovanja, predškolskog, kako predškolskog tako i osnovnoškolskoga športa, zdravstva pravosuđa, prometa, medija kao i što u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave sudjeluje, potiče, inicira, prati donošenje i provedbu propisa u svezi zaštite prava djece, a ured dobro surađuje i s nevladinim sektorom, udrugama građana kojima su prava i dobrobit djece u najužem području rada. Za pohvaliti je i posebnu pozornost koju u svom radu kako je to vidljivo iz izvješća, Ured pravobraniteljice posvećuje području zaštite djece s posebnim potrebama kao i zaštiti djece s poremećajima u ponašanju. Za istaknuti je i pohvaliti bogatu međunarodnu suradnju Ureda pravobraniteljice za djecu ostvarenu kroz suradnju s međunarodnim organizacijama, bilateralnu suradnju i sudjelovanje predstavnika ureda na međunarodnim konferencijama, seminarima i stručnim skupovima. Obilazak djece koja borave ili su privremeno, odnosno trajno smještena kod fizičkih i pravnih osoba i drugih pravnih subjekata, a na temelju posebnih propisa i obilazak drugih institucija u kojima se nalaze djeca, pravo i obvezu utvrđenu Zakonom o pravobranitelju za djecu i tijekom izvještajnog razdoblja pravobraniteljica je koristila za obilazak ustanova socijalne skrbi pa je tako tijekom 2007. godine pravobraniteljica i djelatnici ureda posjetili su Dom za tjelesno ili mentalno oštećene osobe, četiri doma za djecu s poremećajima u ponašanju, Dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ali i institucije za smještaj djece i odraslih žrtava obiteljskog nasilja. Dakle radi se o skloništima za žene i djecu, pet takvih. Jednako tako i zdravstvene ustanove, tri zdravstvene ustanove: Pedijatrijsku kliniku Zagreb, Pedijatrijski odjel Opće bolnice Šibenik i Pedijatrijski odjel Opće bolnice Dubrovnik i Pedijatrijski odjel i rodilište Opće bolnice Šibenik kao i kaznene ustanove, odgojne zavode, kaznionice i zatvore i na licu mjestu se uvjerila o uvjetima u kojima borave djeca te na temelju toga ukazala i preporučila nadležnim državnim tijelima na potrebu poboljšanja istih zbog ostvarenja zaštite prava djece koja su u njih smještena. Kada govorimo o povredi prava djece, uključivanje pravobraniteljice u konkretnim pojedinačnim slučajevima omogućuje samo uvid u način ostvarivanja zaštite dječjih prava i ne utječe na samostalnost u rješavanju nadležnih tijela, a upravo u postupanju nadležnih tijela državne uprave ukazuje na to ovo izvješće, postoje određeni problemi u provedbi zaštite dječjih prava i postupanja u interesu i na dobrobit djece. Tijekom 2007. godine Ured pravobranitelja za djecu postupao je u 1737 novih predmeta od kojih su 847 bile pojedinačne prijave, povreda prava djece, a 890 ih je bilo općih inicijativa koje je pokretao ured. Uz prenesenih 347 pojedinačnih prijava iz 2006. godine, ured je tijekom 2007. postupao u ukupno 1194 pojedinačna predmeta. Broj pojedinačnih prijava kao i broj općih inicijativa ureda povećao se u odnosu na 2006. godinu za 63% čemu je zasigurno pridonijelo ostvarenje jedne od od preporuka koju je ranije Republici Hrvatskoj uputio Odbor za prava djeteta Ujedinjenih naroda, a koji se odnosio na omogućavanje veće pristupačnosti ureda strankama, dakle djeci, roditeljima i institucijama. Tako su tijekom prošle godine otvorena tri regionalna ureda. 1. ožujka 2007. onaj u Splitu koji je radio 10 mjeseci. 18. lipnja u Osijeku, taj je radio 7 mjeseci i 1. listopada 2007. regionalni ured u Rijeci koji je radio 3 mjeseca. U poglavlju XI. ovoga izvješća u kojem je dan i pregled rada regionalnih ureda, vidljivo je da neovisno o vremenu otvaranja ureda, sva tri su, ovih regionalnih, o povredama dječjih prava i to Split 113, Osijek 105 i Rijeka 108 prijava. Ali je zato značaj njihova otvaranja na senzibiliziranju javnosti o promicanju i poštivanju i zaštiti dječjih prava neupitan te pohvaljujući do sada ostvarene rezultate u radu u ovom kratkom roku u sljedećem razdoblju očekujemo njihovu još veću ulogu u ostvarivanju temeljnih zadaća ureda. U području praćenja pojedinačnih povreda prava djece najveći se broj odnosi na osobna prava djece i to 800 prijava, 557 iz 2007. i 243 prenijete iz 2006. godine, pa zatim na obrazovno ukupno 142, 105 iz 2007. i 37 iz 2006. godine. Kada se krše osobna prava djeteta dopustite da podsjetim samo da među osobna prava djeteta idu pravo na život, pravo na saznanje vlastitog podrijetla, pravo na prijavu rođenja, pravo na osobno ime, na stjecanje državljanstva, na očuvanje osobnosti, pravo na djetetovu privatnost, na život uz roditelje i roditeljsku skrb, na zaštitu od nasilja i zanemarivanja, pravo na zaštitu od protupravnog odvođenje i nevraćanja djeteta, skrbništvo, pravo na sklapanje braka, pravo na susrete i druženja s djedom i bakom i ostala prava, onda se, pokazuje to i ovo izvješće za 2007. godinu kao i prethodnih godina u najvećem dijelu odnose na povredu prava na život uz roditelje i roditeljsku skrb, 236 prijava ili 28%. Ovom povredom je obuhvaćeno 354 djece. I pravo na zaštitu od nasilja i zanemarivanja 235 prijava kojima je bilo izloženo 856 djece. U rješavanju povreda i zaštiti brojnih prava djeteta, sustav socijalne skrbi u ovom izvješću istaknut je jednim od najvažnijih karika, jer uključen u sve probleme djece. Uz stalni porast ovlasti i zaduženja centara za socijalnu skrb neophodno je potrebno osigurati odgovarajući broj stručnih djelatnika, kao u centrima socijalne skrbi tako i u ustanovama socijalne skrbi. Na taj način bi se dijelom izbjegli i u ovom izvješću ponovno istaknuti nedostaci u radu centara za socijalnu skrb, kao i ocjena pravobranitelja o uzrocima takvoga stanja. Naime, Vlada Republike Hrvatske je i tijekom 2006. godine, a i ranije, započela rješavanje ovih problema koji se ponavljaju iz godine u godine, odnosno nalaze se u izvješću u izvješću za 2006. pa i za 2007. godinu. Međutim, očito je da mjere koje Vlada poduzima, a to je uvođenje stručnih ljudi u sustav socijalne skrbi, dakle novi ljudi ne pokazuju odmah onakav rezultat kakav bismo svi zajedno željeli. Prema tome, treba postupno, s vremenom, sve ono što je Vlada Republike Hrvatske napravila i u području obrazovanja o kojemu je i pravobraniteljica u u svojem uvodnom izlaganju dijelom rekla, dakle od prava na besplatne udžbenike, na besplatnu i obveznu srednju školu koja se postupno uvodi. Za dati nam je vremena Vladi da i proširi svoje mjere, a mjerama da zažive i da pokažu željene rezultate. Podržavamo i primjedbu na potrebu ulaganja u prostorne kapacitete i stručne kadrove u domovima za djecu sa poremećajima u ponašanju cijeneći da je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi zajmom Svjetske banke obuhvatilo ulaganje i u ove ustanove socijalne skrbi, a na dobrobit djece, štićenika domova. Ponovljene su i primjedbe na dugotrajnost postupka pred sudovima, kad rješavaju pitanjima o pravima djece, jer nedonošenjem pravovremene odluke, pa bila to i privremena mjera, nanose još veću štetu djeci. I za ovo područje najavljena je reforma pravosuđa i u toj reformi jasno da će se posebna pozornost posvetiti i zaštiti prava djece koja se ovakvim radom narušavaju. Već su i moji prethodnici istaknuli da će u zaštiti prava djece u području odgoja i obrazovanja, znatno će pridonijeti i donošenje i primjena Državnih pedagoških standarda koje ovaj Visoki dom ovoga tjedna raspravio, a koji omogućava i predviđa u sustavu uvesti i stručnjake važne za pravilan odgoj i odrastanje djece, koji u ovome trenutku nedostaju u velikom broju odgojno-obrazovnih ustanova i učiniti ih jednako dostupnim svim učenicima. Uloga medija, pozitivna u širenju znanja o poštivanju i zaštiti dječjih prava, senzibiliziranju javnosti za ovu problematiku, jednako tako zna biti i negativna, poglavito kada je riječ o kršenju prava djece na privatnost prilikom medijskog izvještavanja u medijima u koja su uključena djeca, na što pravobraniteljica često ukazuje, jer kolegice i kolege, često i novinarima, urednicima i vlasnicima listova i medija važniji profit i senzacionalizam u izvještavanju od dobrobiti djeteta i od poštivanja zaštite prava djece. Budući da je pravobranitelj za djecu sukladno zakonu jednom godišnje dužan podnijeti izvješće o svom radu Hrvatskom saboru, tako ovo izvješće sadrži i prikaz rada ureda s financijskim pokazateljima. Iz izvješća je vidljivo da ured nije imao problema s financiranjem svoga rada, budući su u proračunu za 2007. godinu, za tu namjenu bila osigurana sredstva u iznosu od 4 milijuna 179 tisuća kuna, od kojih je ostvareno čak 97,7% ili 4 milijuna 59 kuna što je čak za milijun 355 tisuća više od ostvarenoga u 2006. godini, a nije na odmet ovdje istaknuti i da je u proračunu za 2008. godinu planirano 5 milijuna 573 tisuće kuna. Posao je uz pravobraniteljicu i njezina dva zamjenika odradilo 12 državnih službenika zaposlenih u uredu od ukupno potrebnih i planiranih za zaposliti 23 pa vjerujem da će i u ovome segmentu i sa povećanjem sredstava i sa otvaranjem regionalnih, dakle tri regionalna ureda, da će postupno doći i do zapošljavanja većeg broja djelatnika odnosno u skladu sa potrebnima. Prostorno su uredi u Splitu i Rijeci dobili adekvatan prostor na korištenje. U Rijeci su u najmu, a u Zagrebu su pokrenute aktivnosti za zamjenu postojećeg prostora za za veći. Prema tome financijski, prostorni pa biti će vjerujem i kadrovski uvjeti za rad Ureda pravobraniteljice za djecu tijekom 2008. godine riješeni. I zaključno, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava izvješće o radu pravobranitelja za djecu za 2007. godinu. za djecu kao i stav koji je iznio veći broj odbora ovoga Visokoga doma, da je potrebna bolja koordinacija rada svih nadležnih državnih institucija o čemu imamo i pozitivan stav Vlade Republike Hrvatske koja je na resorna tijela, odnosno u svezi ovoga izvješća već zadužila na poduzimanje odgovarajućih mjera radi otklanjanja nepravilnosti navedenih u izvješću. Uvjereni smo da će provedbom svih mjera Vlade Republike Hrvatske usmjerenih na jačanje dijela sustava koji se bavi djecom i obitelji utvrđenih u proračunu za ovu godinu kao i nastavak aktivnosti Ureda pravobranitelja za djecu pridonijeti još boljem poštivanju i zaštiti dječjih prava u Republici Hrvatskoj u ovoj 2008. a i u svim sljedećim godinama. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospodin Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Ja ću u svojoj raspravi, u ovom svom izvješću petom po redu najprije samo podsjetit na podatke koje nam je gospođa pravobraniteljica dala. 737 novih predmeta, a u prošloj godini postupali su po tisuću 194 od kojih je čak 847 prijava i 890' općih inicijativa. Po broju i značaju na prva tri mjesta stavili su probleme vezane uz pravo na život uz roditelje, roditeljska skrb i zaštita od nasilja. Ako su dakle po strukturi ova tri problema na prvom mjestu, pokazuje da i naše društvo očito je obolilo od kronične bolesti neodgovornog ponašanja prema djeci kako roditelja ali i očito i u sustavu nešto nije u redu. Ja bih se zadržao po broju ne toliko značajnim 29 predmeta ili slučajeva zdravstvenog prava ali i prava na privatnost djece. I zamolio bih vas i pozvao da obratite pozornost i pomognete na jednom segmentu koji se odnosi na zdravstvo, pravo i privatnost pa i pravo pacijenata kada naši mediji elektronski i pisani izvještavajući o nesrećama koje su zadesila djecu uz identitet puni, fotografije ili filmski snimljenog materijala, posebice kada zdravstvenog osoblje dođe pred kamare i recitiraju kakve je povrede dijete zadobilo. Koliko slomljenih rebara, puknuta slezena, povrijeđeni unutrašnji organi kao da su na zdravstvenom simpoziju. Pa ako mogu i razumjeti kada se to desilo kod nekih javnih osoba ne mogu ni prihvatit ni razumjet činjenicu o toj pohlepi za kapitalom i zaradom, čak i djecu izlažemo takvim traumatičnim situacijama, a da ne velim da ih dovodimo u opasnost da danas-sutra kada ozdrave, kada završe rehabilitaciju mi sprječavamo mogućnost i napredovanja i zapošljavanja. Invaliditet ili posljedice nesretnog slučaja, nesreće, teške bolesti ponekad, vi to dobro znate i jesu prepreka u zapošljavanju. Zato vas molim da se obratite i vi i ministru zdravstva i Hrvatskoj liječničkoj komori, ali i urednicima da doista shvate da u ovoj Hrvatskoj Državi postoji Zakon o zaštiti prava pacijenata, da vi nadzirete onaj dio koji se odnosi prema djeci i da to nećete više tolerirati. Udomiteljstvo također spominjete kao određeni problem pa ću vas zamoliti, a ponukan nekoliko slučajeva s kojima sam osobno upoznati, da sustav socijalne skrbi ponukate na možda malo drugačije promišljanje. kada je dijete ostavljeno od majke stare dva, tri dana bude prihvaćeno u obitelji na udomiteljstvo i odmah normalno ulazi na listu mogućeg posvajanja i kad dijete navrši dvije, tri godine života pravo prednosti na posvajanje dobije netko drugi a ne obitelj u kojoj je to dijete bilo smješteno odmah nakon rođenja. Vama vjerojatno ne moram dokazivati ni jedan razlog zašto se to doista ne bi smjelo dešavati. Nažalost, dešavali su se. Isto tako vas molim da ne čekate godišnje izvješće ukoliko smatrate da u propisima o zakonodavnoj regulativi u toku godine išta mi kao Sabor u čije ime vi postojite i djelujete na ovom odgovornom poslu nešto moramo mijenjati. Dakle, ako su propisi razlogom stvaranja problema inicirajte to, tražite od nas da kroz zakonodavnu regulativu promijenimo stvari koje će biti u korist djece, ali i vama olakšavati rad. Iskoristite dakle to svoje pravo inicijative. Ohrabrujem vas i potičem na još jasniji, glasniji i češći javni govor. Iskoristite autoritet institucije koju Nemojte se bojati javno prozivati sve one institucije, o bilo kome se radi, o bilo kojoj osobi se radi koji ne samo ne poštuje zakone ove države nego koji doista prelaze sve granice odnosa, ljudskog odnosa prema djeci. Možda ne odmah, možda ne prvi put ili treći put, ali uvjeravam vas da vašim čestim javnim istupima, kritikama i upozorenjima da se nešto radi mimo interesa djece bit će rezultata. Dugotrajni i strpljiv postupak, ali bit će rezultata kao što i vi možete svjedočiti da u ovih pet godina i pet izvještaja ima napretka. Da nije bilo javnog govora, da niste imali hrabrosti i da ste odustajali od tog, možda ne bi takvog napretka bilo. I svaki put, ali doista svaki put kada javnim govorom utječete na promjenu odnosa društva, pojedinca, roditelja prema djeci, uvijek ćete imat barem moju a ja vjerujem i cijelog Sabora potporu. Ma sviđalo se to nekom ili ne. Bio prozvan visoki ili niski dužnosnik imenom i prezimenom i svojom funkcijom ili institucija s javnim ovlastima. I za kraj pitanje ako ćete mi željeti odgovoriti, ako ne dovoljno je i klimanje glavom, da li je doista moguće da vi recimo kao pravobraniteljica za djecu ste trebali tražiti požurnicom odgovor Centra za autizam u Zagrebu na jednu prijavu i predmet koji ste vodili, da li je jedna takva institucija koja skrbi o autističnoj djeci nije reagirala odmah nego da ste morali slati požurnicu da bi dobili očitovanje prvog čovjeka po prijavi majke iz Splita? Vjerojatno znate o čemu govorim. Jer ako je to doista tako, ako dakle doista u takvim ustanovama vi požurnicom morate tražit odgovore da bi vidjeli o čemu se radi, onda je to doista bolesni sustav. I prijedlog moj kratki. U idućem izvješću za ovu godinu poredajte u tabele po broju predmeta institucije s javnim ovlastima, socijalne, zdravstvene i tijela javne koji vam nisu odgovorili ili koji ste morali slat požurnice da bi dobili odgovore. Imenom i prezimenom odgovornih ljudi jer moramo izvršiti individualizaciju odgovornosti, a ne da se oni koji prešućuju vaše zahtjeve, upozorenja i preporuke skrivaju iza tih ustanova. Ja bih želio dobiti pregled ne samo od vas, i od pučkog pravobranitelja i svih ostalih koje su to institucije i tko je imenom i prezimenom na čelu tko ne poštuje instituciju pučkih pravobranitelja, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i djece, invalida da bi vi trebali urgirati, požurnice slati, telefonom da bi dobili bilo kakav odgovor. Ovako u ovoj knjizi ilustracijom predmeta sakriveni su u masi. Dovedimo ih na čistac na jedan list papira. Uvjeravam se da će se drugačije obnašati kad njihova institucija i čelni čovjek odgovoran za neodgovaranje se nađe pred Saborom. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Prekinut ćemo sada sjednicu, nastaviti ju sutra u 9,30 sati. Ima dosta zastupnika i zastupnica Prvi je gospodin zastupnik Željko Jovanović, zatim gospođa Tatjana Šimac-Bonačić i tako redom. Dakle, nastavljamo u 9,30 sati ujutro